Poštovana predsedavajuća, ako sam dobro razumeo kolege iz opozicije, oni se žale da nisu dobili reč po prethodnom amandmanu, a vi ste prešli na novi amandman. Da li to možemo da ispravimo ili šta vi predlažete?

Vrlo zanimljivo kako se sprovodi nasilje nad radom poslanika. Ja moram da protestujem zbog toga, gospođo predsedavajuća.Kada je bila rasprava u načelu, vodio sam sa ministrom jednu debatu o prihodnoj strani budžeta, govoreći da je nerealna. Ovaj amandman konkretno se odnosi na akcize. Vi ste predvideli povećanje prihoda od poreza na akcize na gorivo za nekih osam milijardi dinara. Tada sam napomenuo i napominjem i sada da je gorivo u Srbiji najskuplje u regionu i da srpski građani plaćaju jednu od najskupljih cena goriva, sigurno i u Evropi, i zaista ne vidim prostora da se dodatnih osam milijardi dinara obezbedi na akcize za gorivo, imajući u vidu promene koje su nastale u svetu.Dobro znate da ste imali sreću da je prethodne četiri godine cena goriva bila na istorijskom minimumu zbog određenih političkih razloga. Međutim, sada sa novim dogovorima Rusije i OPEK-a, sa jačanjem dolara i sa dolaskom Trampa na vlast u Americi, logično je da će se to promeniti, da će cena goriva rasti.Da li to znači da ćete vi podizati u tom slučaju akcize, pa ako imamo i rast cene goriva, cena benzina, cena dizela će otići nebu pod oblake? Kako mislite da građani Srbije to plate? Koliko će to povući troškove inflacije? Ili ste onda nerealno izračunali ovo povećanje od osam milijardi, jer to je upravo ono što mi vama poručujemo. Znači, zaista je nemoguće očekivati dodatnih osam milijardi na akcize na gorivo u ovoj situaciji.Ja se zaista izvinjavam zbog buke u sali, ne možemo normalno da komuniciramo, a predsedavajući očito ne reaguje, moj amandman u tom pravcu usmeren. Da li zaista mislite da može da se obezbedi tih dodatih osam milijardi, imajući u vidu već skupo gorivo i odakle građani Srbije to da plate?Generalno, ceo ovaj budžet, ja sam rekao možda je taj budžet idealan, kako kaže Aleksandar Vučić, ali ja nisam siguran da građani mogu da ga prežive. To je sva suština. Znači, tih 1.093 milijarde dinara uglavnom će da plate građani Srbije, a više nemaju odakle da obezbede ta sredstva i ne mogu to da prežive. Ovaj budžet mi više liči na jedan UPPR, nego na budžet. Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala lepo.Naravno da ne treba da se prihvati i moram da priznam da je potpuno neobično da se uopšte raspravlja o nečemu što nije ni napisano kako treba. Nije ni napisano tako da uopšte može da se prihvati. Ako je propustio da primeti, predlagač je dobio lepo napisan odgovor Vlade, ovo uopšte nije u skladu sa pravnim sistemom, što oslikava i prirodu svega što je predloženo. Ovo je samo prilika da mi dva minuta ovde ponovo slušamo političke govore, u svrhu čega? Reklamiranja nove koalicije, novog

Poštovana predsednice, smatram da ste povredili pre nekoliko minuta član Poslovnika 158. koji govori o raspravi u pretresu u pojedinostima. Niste u skladu sa ovim članom obezbedili svim poslanicima da govore o amandmanima koji su na dnevnom redu.Imali smo prošle nedelje primer kako to radi vaš stranački kolega, gospodin Martinović, na Odboru za administrativna pitanja gde nije dao reč ni jednom poslaniku da govori, a kada je usvajan budžet od strane Odbora jedinog nadležnog za usvajanje skupštinskog budžeta. Kao posledicu nedostatka te rasprave imali smo amandman Odbora za finansije kojim se menja budžet Skupštine, što je potpuno neprimereno i suprotno zakonu, a u nekoj liniji nije ni pri zdravoj pameti, jer su isti ljudi, gotovo isti ljudi, a sasvim sigurno iz istih stranaka jednom glasali za ovaj predlog budžeta, a posle glasali za amandman kojim se budžet Skupštine menja. **Maja Gojković** Šta vam to znači pri zdravoj pameti? **Marko da ovde mora da se vodi rasprava, ako hoćemo da usvajamo kvalitetne predloge. Morate u skladu sa Poslovnikom, ovim Poslovnikom koga niste vi doneli i koga toliko ne volite, ali morate da ga se pridržavate, da obezbedite svakome ko se javi za reč da govori, jer je to jedini način da ispravimo u jednoj demokratskoj raspravi sve ono što ne valja u ovom budžetu. Vi to onemogućavate, kršite Poslovnik samo sa željom da skratite ovu raspravu i da ovaj budžet protrči kroz Skupštinu.Molim vas da dozvolite svakom poslaniku iz opozicije ili pozicije da govori, da kaže šta ima o svakom amandmanu i da usvojimo najbolje rešenje, kao i da imate isti aršin prema svima. Hvala. Apsolutno se slažem sa vama. Ipak vas neću kazniti, jer ste na drugi način izgovorili isto ono što je Aleksandar Martinović izgovorio. Znači, rekli ste da nismo pri zdravoj pameti. Hvala vam puno

koji govori o našem elektronskom sistemu, ali i ostale članove koji se na njega odnose, jer to nije jedini put u Poslovniku da se on pominje. Ovde se konkretno radi o identifikaciji nas kao narodnih poslanika.Sada ne znam da li vi niste videli da smo mi bili prijavljeni za reč da govorimo o amandmanu Odbora za finansije, ili ste po ugledu na kolegu Martinovića, rešili da ignorišete te naše zahteve. Za sebe sigurno znam, a čujem i da ostali poslanici oko mene govore. Bila sam prijavljena da govorim o amandmanu Odbora za finansije još pre nego što se kolega Martinović prijavio za reč. šta se desilo, vi nama niste dozvolili da o tom skupštinskom budžetu govorimo na sednici Administrativnog odbora, ne dozvoljavate nam sada, pa prosto, ako ne radi elektronski sistem, dajte onda da pređemo na neki alternativni način rada, da vi vidite da se mi prijavljujemo za reč, jer ne želim da verujem da vi nama niste želeli da date reč. Verujem da vi niste videli da smo mi prijavljeni, jer u suprotnom, gospođo Gojković, mi bismo imali mnogo veći problem od jednog amandmana, a vi kažete ostalo je još, ne znam, nije važno koliko je ostalo amandmana, važno je da smo mi bili prijavljeni za reč da govorimo o jednom amandmanu, a da ste vi taj naš zahtev ignorisali, što u skladu ni sa jednim članom Poslovnika, dozvolite, vi nemate pravo da učinite. **Maja Gojković** Jeste. Hvala.Znači, mi nemamo elektronski sistem, tako da ne znam o čemu ste zaista ovog puta govorili. Ovde imamo konferencijski sistem, vrlo star, vrlo loš, ali funkcioniše. Pretpostavljam da ste o tome govorili, a ne o elektronskom sistemu.(Aleksandra Jerkov, s mesta: Da.)To nemamo. Znači, kada je u sali haos, imam prava da primenjujem određene članove. Mi smo sada na trećem amandmanu, a istine radi i javnosti radi, Odbor za administrativna pitanja je održan, predložen je amandman onaj prvi, da vas podsetim, usvojen je, niko nije hteo da raspravlja o tome na tom odboru koji je bio pre nekoliko dana i svi su glasali za ovaj amandman.(Aleksandra Znači, svi poslanici prisutni na Odboru su glasali za prihvatanje prvog amandmana na član 1. koji je podnela Aleksandra Tomić. To istine radi, ovo ostalo ne želim da komentarišem.Doktor Dušan Vujović,

iz formalnih razloga, zato što se predlaže povećanje deficita, gde nije predložena alternativna mera smanjenja. Možemo da otvorimo raspravu o tome kako projektujemo svaki element prihoda, i vaši rezoni povodom akciza, očigledno pokazuju da ubuduće možemo da imamo mnogo složeniju i bolju raspravu na tu temu. U ovom trenutku, ako ne ako ne predložite paralelnu meru koja nas održava u planiranom deficitu, mi formalno ne možemo da prihvatimo. To je jedini razlog. Inače, možemo da razgovaramo o tome kako tržište akciza reaguje. Trenutno mi smo planirali samo indeksaciju akciza u skladu sa zakonom, u skladu sa inflacijom.Inače, prihvatam vašu zabrinutost i složenost projektovanja akciza u uslovima kada su cene derivata nestabilne u svetu, a samim tim i kod nas, onaj osnovni deo. Hvala lepo. Milojičić** Hvala.Poštovana predsednice, reklamiram član 106, da govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vrši pretres. Ovaj amandman je prošao, i morali ste da opomenete ministra Vujovića da ne može da obrazlaže i brani amandman koji je prošao. Molim vas da imate iste aršine za sve.Ponajmanje ste morali da opomenete ministra Vujovića i tu reklamiram i član 108, ujedno, da kada poslanik podigne Poslovnik to znači da reklamira isti. Ne može ministar nama da dobacuje da spustimo „tu knjigu“, to nije knjiga to je Poslovnik, i ovo je pravilo u Narodnoj Skupštini, koja traje dugo, da poslanik kada želi da ga reklamira podigne „tu knjigu“ kako ste vi nazvali, tj. Poslovnik. Hvala.

Ne znam da li ste vi bili poslanik, ali znaju ministri. Prema tome, moram da budem na njegovoj strani posle sat i po je rekao nešto 1,15 minuta. Ostavite ga da brani Predlog budžeta ili da im kažemo da to nije potrebno.Srđan

Naime, prethodni govornik koji je reklamirao Poslovnik je upravo onaj poslanik koji je dobacivao ministru dok je iz stručnog ugla obrazlagao zašto se neki amandmani prihvataju, a neki ne prihvataju. Pravo ministra je da ovde govori. Gospodina Vujovića cenim zato što uopšte ne nastupa iz političkih razloga. Jedno je kad se dobacuje političkim protivnicima i kada se ugrožava sloboda govora političkih protivnika od strane ovih koji su mi okrenuli leđa. Nekako mi s leđa izgledaju pametnije. Jedno je kada se dobacuje političkim protivnicima, a drugo je kada se ometa ministar, posebno zato što naši građani treba da znaju šta su izmene u budžetu, šta je tekuća budžetska rezerva,

ja cenim vašu trpeljivost prema poslanicima opozicije, ovima što me pljuju, vređaj, pa mi posle okreću leđa, kao da sam ja nešto loše uradio, da s vremena na vreme primenite član 109. i izreknete neku opomenu, ne kada budu dobacivali nama, ne kada budu ometali nas, nego kada budu ometali ministra, jer to ostavlja određene posledice jer naši građani najmerodavnije što mogu da čuju nešto o budžetu, mogu da čuju od ministra. Prema tome, nedopustivo je da u Narodnoj skupštini grupa poslanika sve vreme dok je ministar nastupao dobacuje, to je bio gospodin Đurišić, ono luče iz Palanku. Znači, sve vreme su dobacivali. **Maja Gojković** Hvala poslaniče.

prethodni poslanik je samo naveo stav 1, nije se prepoznao u stavu 3, da ne sme da dobacuje, viče itd. Tako da sam bila bila tolerantna zbog njegove mladosti i neiskustva i neznanja Poslovnika, a sledeći put sigurno neću biti toliko tolerantna. Hvala vam.Na

Konačno da dobijem reč. Javljao sam se i po prethodnom amandmanu, takođe, pa mi niste dali reč. Ovim smo amandmanom praktično premestili sredstva sa subvencija, stavili ih na penzije, 20 milijardi, kako bi penzionerima bilo vraćeno ono što im je država otela i ostatak, umesto subvencije koja je poklon, stavili na mesto finansiranja gde bi država onda svim tim firmama kojima hoće da da da poklon, odnosno subvenciju, mogla ako postoje obaveze da da kredit i da uspostavi hipoteku na imovini kako bi mogla ta sredstva da vrati nazad. Mislimo da su te subvencije krajnje pogrešne.Takođe, gledajući sam nacrt budžeta, imamo u budžetu Vlade, i to postoji naravno, tačka 3, imamo tri nepotrebna potpredsednika Vlade, odnosno četiri i tri nepotrebna ministra bez portfelja. Tako da, praktično za njih zajedno, te nepotrebne potpredsednike i nepotrebne ministre bez portfelja treba da se izdvoji ukupno 530, preko 530 miliona dinara, što je jedan nepotreban trošak.Ove ministre bi trebalo ukloniti iz Vlade, takođe potpredsednici ne trebaju da imaju duple budžete. Jednom kao, u kabinetima svojim, recimo, ministar unutrašnjih poslova ima svoj budžet u kabinetu, pa još jedan kao potpredsednik, pa ministar spoljnih poslova takođe, a imamo i naše naše omiljene ministre bez portfelja koji imaju 160 i 225 miliona dinara. Jedan ministar bez portfelja, Krkobabić, za regionalni razvoj i javna preduzeća i drugi, potpredsednik za demografiju i populacionu politiku, znači 160 miliona dinara i 225 miliona dinara.Ovo nam govori koliko Vlada u stvari štedi, odnosno ne štedi, a sa druge strane uzima ljudima zaposlenim u Skupštini, koji rade preko 20 sati,

bi bilo uputno da započnemo diskusiju o subvencijama, efikasnosti, celishodnosti korišćenja budžetskih sredstava za subvencije. Razlog je to što su promene predložene samo u prvom delu budžeta koji se odnosi na sumarne, a nisu predloženi načini kako to da se sprovede u članu 8.Drugo, zato što se predlaže jedno smanjenje koje bi nas direktno, kao što smo uopšte u raspravi konstatovali, odvelo u difolt. Znači, predlažete da se ne plate kamate po osnovu aktiviranih garancija, sveli ste ih na hiljadu dinara. To je apsolutno ne prihvatljivo. To piše ovde u predlogu. Ako predlog nije dobro napisan, ja nisam kriv. Znači, to piše ovde ispred nas – otplata kamata po osnovu aktiviranih garancija hiljadu dinara, subvencije privredi hiljadu dinara, subvencije za „Železnicu“ hiljadu dinara, subvencija za puteve hiljadu dinara, subvencija u oblasti turizma hiljadu dinara i ostale subvencije hiljadu. Ostaju subvencije za kulturu četiri milijarde i subvencije u poljoprivredi 37,6 milijardi na osnovu vašeg predloga.Prema ovo bez obrazloženja jasnijeg i detaljnijeg rasporeda kako da se promeni kompletna politika subvencija i kako da se ukinu subvencije ovde koje u sebe uključuju i učešće u kreditima, na koje smo se obavezali koje smo potpisali, ne bi moglo da se prihvati iz čisto tehničkih razloga.Ovo vaše shvatam kao poziv da se otvori rasprava o prirodi, načinu, veličini i smislu korišćenja subvencija. To da, ali ovakva predlog, tehnički ne možemo da prihvatimo. Hvala lepo.

neprihvatljivo da dovodimo u pitanje budžete dva ministra bez portfelja koje pre svega treba da obave zaista jedan ozbiljan i značajan posao.Srbija se danas suočava sa jednim od najvećih problema, to je problem demografije. Svake godine ostajemo bez gradića ili sredine od 38 hiljada stanovnika. Tako da, budžet ministru bez portfelja koji tek treba da definiše prioritete države u toj oblasti, u toj politici, ja ne da mislim da je nepotreban, nego mislim da je mali, ali bez obzira što je mali je značajan korak i jedan pokazatelj i signal da će država time daleko ozbiljnije da se bavi u narednom periodu.Kao što moramo da se bavimo ravnomernim razvojem, i kao što moramo da se bavimo stotinama javnih preduzeća širom Srbije koje treba uvesti u neki okvir. Tako da, meni je ovo i politički, ali i suštinski, apsolutno neprihvatljivo. Zahvaljujem se, predsednice.Poslanička grupa SPS, ne podržava i ne prihvata kao činjenično utemeljen ovaj amandman, ne samo iz razloga koji su izneli ministri Vujović i Antić, već i zbog toga što mi se čini da se ovde vrši jedna opasna zloupotreba zaposlenih, naročito u Skupštini.Mislim da je to jedna jako loša poruka građanima Srbije. Mi svi zajedno smo svesni veoma malih zarada u javnom sektoru i to nisu samo zarade zaposlenih u Skupštini, naročito onih koji rade higijeničarske poslove. Male su zarade sa istim poslovima i u prosveti, male su zarade stručnog osoblja koje radi slične poslove i u pravosuđu i u svim drugim oblastima javnog sektora. Zbog čega se ovde izdvaja samo jedna grupa zaposlenih i na neki način čini opasna diskriminacija?Vlada Republike Srbije je učinila mnogo da se zarade i u narednoj godini kroz ovaj budžet postepeno uvećavaju. To je nešto što u svakom slučaju zaslužuje podršku. Prema tome apelujem na sve narodne poslanike koji treba da budu posvećeni svom poslu i da imaju odgovornost za izgovorenu reč, da vode računa o tome da se ne vređaju zaposleni u javnom sektoru, ne samo u ovoj Skupštini, nego bilo gde gde rade. Zahvaljujem. **Maja Gojković** Reč ima narodni Uvažena predsednice, složio bih se sa puno toga što je izrekao prethodni govornik, kolega Neđo Jovanović. Ono što jeste suština i što jeste intencija

bude u svim institucijama, organizacijama, pogotovo u javnom sektoru ista plata za isti rad.Zato je jako važno da tokom naredne godine diskutujemo o zakonu o platnim razredima, kako bi se te plate ujednačile i kako bi u skladu sa zakonom o platnim razredima svi koji rade na određenim pozicijama, dakle da ne bi bilo disbalansa kada su u pitanju plate. Mi smo još više od plata u javnom sektoru i njihovog nivoa zabrinuti za plate u privatnom sektoru, jer mislim da možemo svi da se složimo ovde sa tim da bez privrednog rasta, bez rasta BDP, bez rasta investicija, pogotovo investicija u privatnom sektoru ne možemo očekivati nikakav rast ni u u javnom sektoru.Naravno, ovaj proces treba da ide paralelno, ali ono što je najvažnije za našu državu je da poslednji ambijent bude bolji, da imamo što agresivnije zapošljavanje u privatnom sektoru, da oslobodimo prostor za privatnu inicijativu i to je jedini način i jedini model da plate u javnom sektoru budu bolje, bolje, budu više. Naravno, zakon o platnim razredima treba da obezbedi ono što „kondicio sine kva non“ radnih odnosa i odnose koji treba da vladaju na jednom fleksibilnom tržištu rada, a to je ista zarada za isti posao, što nažalost sada nemamo, ali mislim da ćemo u narednoj godini izglasati taj zakon i da će svi biti jednako plaćeni za svoj rad, uz to da se može uz jedan pošten i kvalitetan model nagrađivanja zaposlenih, u skladu sa njihovim doprinosom, funkcionisanju u organizaciji institucije, da mogu da imaju priliku da budu nagrađeni i da dodatno zarade, što se radi i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pošto je i to pomenuto.U svakom slučaju, mislim da ćemo na ovaj način doći do jednog izbalansiranog modela i metoda plata, a bez rasta privatnog sektora ne možemo očekivati očekivati ni neki preterani rast zarada u javnom sektoru. Hvala. **Maja

najveća koju Srbija ima posle mog kolege poljoprivrednika, da se subvencije u „Železnici“ smanje na 1.000 dinara.Dakle, građani da znaju on je predložio samim tim da sirotinja, a najviše siromašni ljudi putuju železnicom, to gospodin ministar zna, mora da plaća punu ekonomsku cenu karata. Dakle, da i ovako sa malim prihodima što skuplje dođu do svojih radnih mesta.Predložio je da se smanje subvencije u privredi. Dakle, on otprilike, predlaže da se smanji broj radnih mesta, da sve gurnemo u stečaj i otprilike njegova ekonomija se sastoji ono što mi na selu zovemo luptikaner ekonomija. To je ekonomija te vrste- baciš u proleće nekoliko čvaraka, a onda ideš u julu da nabereš prasića. Ja takvu ekonomsku politiku ne razumem, bez obzira o kakvoj ekonomskoj gromadi se radi iz grupe „nikad im dosta nije bilo“. Hvala. **Maja Gojković** Hvala lepo.Želi poslanik Radulović. Izvolite. Hvala.Prvo za ministra, ja ne znam, verovatno ste prevideli, postoji tačka u budžetu, kada sam radio relokaciju sredstava, ona je tačka sredstava, ona je tačka 4) – izdaci za nabavku finansijske imovine, koja je značajno poveća na vrednost 85 milijardi dinara.Znači, ono što je predloženo amandmanom je umesto da država samo plati kamatu na garancije koje je davala neodgovornim javnim preduzećima i drugim firmama, recimo „Galenici“, itd, u stvari to pretvori u vrstu kredita i uzme hipoteku na imovinu.Zašto je ovo važno? Ta preduzeća već imaju neke poverioce i ako država ulazi i spašava firmu, inače bi otišla u bankrot, što je namera Vlade, znači, umesto da im poklanjamo novac da se država pojavi kao poverilac. Ja mislim da je to domaćinsko ponašanje. Tako da ja nisam amandmanom ukinuo ove obaveze, ih prebacio sa mesta gde je poklon, na mesto gde se nabavlja finansijska imovina. Mislim da je to bolje ponašanje države, odnosno da je to domaćinsko ponašanje države.U svemu tome, naravno, pronašao 20 milijardi dinara koje bi se prebacile Fondu PIO i time praktično poništile protivustavan zakon Vlade koji otima penzionerima penzije. Praktično, ovim amandmanom pokušavam da pokažem da je moguće pronaći novac u budžetu i da je moguće vratiti penzionerima oteto i uraditi obaveze koje država tiče budžeta Vlade, koji je povećan za 1,6 milijardi dinara, ponavljam, ima četiri potpredsednika i tri ministra bez portfelja koji su potpuno Na primer, potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova već ima budžet u Kabinetu ministra spoljnih poslova. Čemu budžet od 24 miliona dinara unutar budžeta Vlade? Zatim, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra trgovine, turizma i telekomunikacija - 17 miliona. Zatim, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevine - 34 miliona. Zatim, opet potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova – 29 miliona. Onda imamo ministar bez portfelja za demografiju i populacionu politiku – 160 miliona i bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i javna preduzeća, gospodin Krkobabić, 225 miliona dinara.Ovo su potpuno nepotrebna ministarstva bez portfelja koja ništa ne rade, samo koštaju građane Srbije, jer pitanje demografije, pitanje uvođenja reda kod javnih preduzeća, regionalnog razvoja je pitanje kojim se bave sva ministarstva i onda očekivati da građani poveruju da neko kao gospodin Krkobabić će time što će dobiti ovaj novac u stvari nešto unaprediti u ovoj oblasti zaista ne zaslužuje nikakav komentar.Ponavljam, Vlada nigde ne štedi tamo gde treba da štedi, na sebi, na uvođenju reda i u stvari obara deficit isključivo tako što je zavukla ruku u džep građana i privrede. Oni su se odrekli i time je smanjen deficit.

Molim vas, ministar ne vodi sednicu. Vodi je predsedavajući. I nemojte da dobacujete ministru.(Marko što on kaže – replika ili odgovor, nemojte molim vas. Pa pola ovde poslanika koji se pozivaju na povredu Poslovnika ne znaju suštinu i sada opominjete ministra samo da bi ga ometali. Nema smisla.(Marko

koliko u raspravi u pojedinostima u kojoj se trenutno nalazimo predstavnik predlagača ima pravo da govori. Predstavnik predlagača, ministri Vujović i Antić su iskoristili vreme koje je predlagaču na raspolaganju da govori o svakom amandmanu i ako se neka pravila odnose na poslanike ovde u Skupštini, naglasiću, poslanike opozicije, pošto se na poslanike vlasti očigledno ne odnose ta ista pravila, ja vas molim da ta pravila primenjujete i na predstavnike predlagača.Ako vi nekad procenite da zarad razmene argumenata možete ponekad i da prekršite Poslovnik, da date reč nekome ko inače ne bi imao pravo, to bi bilo opravdano ako biste vi to činili u svim situacijama, a vi to činite samo kada su u pitanju poslanici vladajuće koalicije i kada je u pitanju predstavnik predlagača i naravno predsedavajući to čine kada ste u pitanju vi i vaša potreba da govorite mimo reda, pravila i Poslovnika.Tako da vas molim da ista pravila primenjujete na sve

Antić?)Povreda Poslovnika može da bude samo ako je neposredno učinjena, te nećemo razmatrati ovu povredu Poslovnika jer nije neposredno učinjena, a neću ponavljati, neću deliti vreme od dve minute. Do sada su iskoristili dve minute i dvadesetak sekundi

Javljam se po amandmanu jer sam pokušao da ubedim ekonomsku gromadu, predlagača amandmana da upodobi svoje razmišljanje sa realnom proizvodnjom. Dakle, nije me ubedio, sem u jedno da on zna samo kako se novac troši, a ne kako se zarađuje.Ono što je pričao o penzijama, ako budemo dotirali penzije sa više novca iz budžeta, onda ćemo od građana morati da uzimamo i više novca. Ne pune se penzije kako to šef Rodnijevih svedoka misli, Rodni Del Boj. Ne pune se penzije iz budžeta uzimajući od građana dotacijom iz budžeta, nego se penzije najbolje pune novom proizvodnjom, novim radnim mestima, novim doprinosima, a on je upravo uradio suprotno. On je amandmanom tražio da se smanje subvencije u privredni, samim tim da se smanji novac za zapošljavanje, samim tim da se smanji realno punjenje penzijskih fondova, zdravstvenih fondova. On je predložio i to da se subvencije na „Železnicu“ smanji jeftiniji prevoz roba i putnika i radnika i time direktno ta ekonomska gromada nije za realno punjenje penzijskih fondova, za realno povećanje penzija, nego on otprilike misli da se novac štampa, a novac se, dame i gospodo, zarađuje.On je navikao samo da troši, on je navikao samo da bere, on je navikao da ne sadi, već da najslađe voćke ubere onako u stečaju i ja mu još jednom nudim TV duel na bilo kojoj televiziji, da narodu objasnimo razliku između realne ekonomije, između proizvodnje i njegove virtuelne ekonomije koja je zasnovana samo na potrošnji. Hvala.

što niste u sali, dolazite na red i onda trčite, a ja treba da čekam, da zaustavljam rad parlamenta zbog koreografije koju ovde pravite.(Marko Đurišić, s mesta: Treba da vas bude sramota.)Hvala vam puno, poslaniče, što mi govorite da treba da me bude sramota. Ja ništa drugo nisam ni očekivala i tako izgleda rad parlamenta sve ovo vreme, psovanjem moje majke, da me bude sramota,

majku?)Poslanik Marko Đurišić govori da predsedavajući laže, iako je to sve bilo na svim televizijama.Molim da ne ometate rad parlamenta, u skladu sa članom 103. stav 3, nemojte da ometate parlament.(Marko

Jesam u sistemu.)Molim poslanicu Aleksandru Jerkov da ne viče na mene.Član 112, pauza od 30 sekundi, da se smire poslanici opozicije koji viču na predsedavajućeg. Zaista mi je vrlo teško da vodim sednicu.(Marko

i nisam zadobila poverenje ovde većine poslanika da bi me neko od sednice do sednice omalovažavao i vikao na mene, a da ne kažem o uvredama. To nije moj posao.

nećete me izazvati da dam svima opomene, jer ovo je stvarno neverovatno, ovako ne može da se radi. Vama ne mogu da dam bilo.)Poslanik Marko Đurišić ima još jednu opomenu, ja je izričem s punom odgovornošću danas. Pred građanima Srbije izričem opomenu Marku Đurišiću, jer ja drugačije ne mogu da radim.(Marko

Jel mogu sada, gospođo predsednice?Mislim da ovo što se dešava sa kolegom Đurišićem, mislim da niste apsolutno u pravu. Gospodin Đurišić je pre svega bio u sali

da bi na neki način uticao na smanjenje deficita. Amandman se prethodno odnosi na povećanje ukupnih prihoda budžeta kroz povećanje naplate ostalih akcija.Rukovodeći se na koji način možemo da povećamo deficit, a da istovremeno uštedimo na drugim stavkama u budžetu, došao sam do analize da se u Srbiji godišnje troši oko 400.000 tona

ili razmišljaju da uvode ovakvu vrstu oporezivanja kako bi na vreme sprečili potencijalne uzročnike različitih bolesti.Uvođenje akcize na napitke sa dodatkom šećera doprinosi smanjenju potrošnje svih proizvoda, a samim tim povećala bi se potrošnja voćnih sokova koji su na svu sreću zdravi. Međutim, očigledno da ova Vlada ne vodi računa ni o zdravlju, ni o drugim stvarima koje priređuje pre svega građanima Srbije, ali važno je da je povećala prihode u budžet samoj Vladi, a da je istovremeno smanjila budžet Narodnoj skupštini Republike Srbije.Mi

puta je pogledao u vašem pravcu. Shvatam potpuno, s ove strane muva nije proletela.(Goran

Zahvaljujem, poštovana predsednice.Reklamiram povredu člana 107, dostojanstvo Skupštine. Nikada u ovoj Skupštini, od prvog zasedanja

korektno ponašanje poslanika, ne činite to isključivo po partijskoj lini. Hvala.

**Miroslav Aleksić** Poštovana predsedavajuća, reklamiram član 103. zato što niste dali reč gospodinu Ćiriću koji je reklamirao Poslovnik, a bili ste dužni da po završenoj tački, odnosno obraćanju narodnog poslanika, da mu date.S druge strane, isprovocirali ste ovde poslanike opozicije, gospodina Đurišića, time što ste konstatovali da nije u sali. Čovek je sve vreme bio u sali. Prozvali ste ga i posle toga mu izrekli dve opomene. Pritom, dve trećine vremena ste iskoristili vi i vaši poslanici od početka ove sednice. NJima je dozvoljeno sve, poslanicima SNS, kao i vama, za razliku od nas u opoziciji, gde vi izazivate neistinama, jer ste rekli neistinu da gospodin Đurišić nije bio ovde, reakciju opozicionih poslanika.Ja po ovom Poslovniku, dužni da se starate o redu na sednici, da shvatite da je to vaša uloga. Ne može opozicija da ovde uvodi red na sednici, nego to treba da radite vi. Ja vas molim da se pridržavate Poslovnika i da po njemu dajete reč i poslanicima opozicije kao što dajete i poslanicima vladajućih stranaka. kaznila predsednika poslaničke grupe SNS, niste mi tapšali, koliko se ja sećam, jer vas to ne interesuje uopšte, a dozvoljeno je vašem predsedniku poslaničke grupe da viče na mene, zato što nije bio u sali zato što bojkotuje Marijana Rističevića, pa kada je čuo svoje ime, onda je počeo da trči prema sali. Prvo je pokušao da se prijavi kod poslaničke grupe nekadašnje DSS, pa kada nije mogao, počeo je da trči prema prvoj i to ima na snimku.(Marko

I ja moram, pošto nije bila neposredno učinjena povreda, mi smo već odmakli.Da vam kažem da oduzimam vašoj grupi dva minuta, u skladu sa članom 103. stav 8, jer jedino tako mogu da se zaustave danas zloupotrebe povrede Poslovnika, jer mora da bude neposredno učinjeno ono što vi izgovarate kao povredu Poslovnika.(Miroslav sam reč Ševarliću. Pretpostavljam da neki put poslanik neki koji je malo umereniji, ne javlja se često, ima ista prava kao vi i kao Milojičić, pretpostavljam. Pretpostavljam da i poslanik Ševarlić neki put sme nešto da kaže u ovom parlamentu, pa molim da uvažite barem poslanike iz vaših redova, ako ne mene, pošto mene ne uvažavate uopšte. Ja sam navikla na to i očigledno sam vam meta zbog nečega. Nemam pojma zbog čega, ali videćemo. Pokazaće budućnost politički.Izvolite vi.

Ovo će biti parlament, nikada neće biti kafana, u ovom sazivu. Kada zadobijete poverenje građana, napravite od parlamenta šta god želite, vaše pravo, imaćete većinu. aplaudira.)Ministar Dušan Vujović ako može da dobije reč, da pokuša da odgovori poslaniku Goranu Bogdanoviću. Predlog amandmana poslanika Gorana Bogdanovića odnosi se na uvođenje akcize na bezalkoholna pića koje bi dalo efekat od pet milijardi dinara i time bi se smanjio deficit. Mi ne možemo da prihvatimo ovaj amandman isključivo zbog toga što se Zakonom o budžetu ne menja akcizna politika, ali će biti za nekoliko dana na dnevnom redu ove Skupštine Zakon o akcizama i to će biti prilika da predložite ovu izmenu. Prema tome, time će se povećati priliv.Lično smatram da bezalkoholna pića, sa izuzetkom voda bez dodatka šećera i prirodnih sokova, budu predmet akcize. Koliko tačno? Prema tome, tu se sa vama slažem, ja to podržavam, ali tu postoje raznorazne interesne grupe koje mogu da budu i protiv toga. Biće prilike da se to predloži.Drugo, želim da iskoristim priliku samo da dodam na prethodni amandman koji ima potpuno isti ovaj prvi deo, u drugom delu gospodinu Đurišiću da kažem da mi odavno imamo politiku da ne vezujemo prihode za rashode. Znači, vaš drugi predlog da se poveća dečija zaštita je u redu, ali mi ne vezujemo prihode i rashode. Prema tome, to su dva odvojena predloga koji kao takvi treba da budu predloženi. Hvala

Hvala.Gospodine ministre, dobro je što ste dali ovo objašnjenje, ali mi smo predložili ovaj amandman upravo zato što smo pre nekoliko dana predložili zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, gde predviđamo uvođenje ove akcize. Onda smo smatrali da ako predviđamo stvaranje nekog novog prihoda u 2017. godini, da on treba da se vidi u budžetu i onda da se vidi i gde da se troši. Ako vi sad kažete da vi ne praktikujete vezivanje, onda bi se u budžetu pojavila razlika. Znači, to je bio razlog zašto smo na ovom mestu imali ovu intervenciju, a cela naša ideja, i drago nam je što ste vi za to, znači, mi imamo Predlog zakona o izmena ackiznog zakona koji treba da uvede akcizu od deset dinara po litru za voćne sokove, zaslađene i vodu zaslađenu, koka-kolu i ostala pića. Razlog za to je alarmantna situacija zdravstvena u Srbiji.Znači, Srbiji.Znači, apel Svetske zdravstvene organizacije svim zemljama sveta je da se uvedu porezi i akcize na ova zaslađena pića zato što u svetu vlada epidemija gojaznosti. Podaci u Srbiji govore da je 21% stanovništva gojazno, 35% je predgojazno. Ta gojaznost u velikom broju slučajeva dovodi do dijabetesa, 700.000 ljudi u Srbiji danas boluje od dijabetesa i ogromni su troškovi države.Ono što mi želimo i kroz taj zakon i drago nam je, ja ne mogu da znam da će Vlada da predloži, obično je zakon o izmenama akciza akciza bio uz budžet, pa bismo tu dali amandman. Daćemo sasvim sigurno amandman, ali mi već imamo predlog zakona. Znači, da se tačno klasifikuje onako kako je to urađeno u Mađarskoj, kako će biti urađeno u Irskoj, kako se radi u Norveškoj, kako se radi

i gospodo narodni poslanici, ja sam voljan da glasam za ovaj amandman, da ne iziskuje promenu drugih zakona, a to je Zakon o akcizama. Dakle, ja volim što poslanik opozicije želi da uveća prihode za pet milijardi i ja poštujem tu njegovu volju da veruje u Vladu Republike Srbije i gospodina koji je predložio ovaj amandman pohvaljujem zato što veruje da će Vlada skupiti pet milijardi više nego što je obećala.

minuta.Amandman je od Odbora za Ustav i zakonodavstvo, ili kako se već zove, odbijen kao pravno nemoguć bez obrazloženja, tako da sumnjam u to obrazloženje. Dopuštam jednu malu mogućnost da on nije stvarno usaglašen do perfekcije, a razlog za to je upravo kratak rok u kome smo imali prilike da se bavimo ovim budžetom.Šta je suština ovog amandmana? Promena politike i to nije nikakav trik, nikakva dosetka, to je stav koji zastupa moja Nova stranka, koju zastupam ja, koju mislim da zastupa puno ljudi u Srbije, a to je da promenimo dalji put Srbije ka budućnosti. Ono što imamo u poslednjih sedam, osam godina, znači, više nego što traje ova vladajuća koalicija, to je pojava subvencija. To je uvedeno, a sada je to dignuto na najviši mogući negativan nivo kao jedini način da strani investitori i domaći, ali pre svega strani dolaze u našu zemlju, da otvaraju preduzeća, da zapošljavaju ljude.Šta se u stvari dešava? Dešava se to da 10.000 eura po radnom mestu dobiju investitori koji počnu nekakvu proizvodnju, ne ulazim u kvalitet te proizvodnje, neka bude najbolje moguća, sa obavezom da ostanu u državi i da ta firma posluje dok traju subvencije. Dvesta, 250, 212 evra je neko izračunao kao prosečnu platu u tim preduzećima. To znači, ako investitor dobije 10.000 eura za jedno radno mesto, a prosečna plata na tom radnom mestu je 200, 215 evra, to znači da je država, to su ti isti siromašni građani, su platili negde oko četiri godine skoro 50 plata, unapred. Imamo, koliko se sećam, slučaj „Fijata“ gde dan danas „Fijat“ nema obavezu da plaća poreze i doprinose na plate.Pitanje je da li će svi ti investitori ostati u Srbiji kada istekne ta subvencija, kada potroše te pare koje su dobili. Ne postoji ni jedan jedini zakonski, ugovorni ili bilo kakav drugi razlog da oni ostanu ovde. Sutra će Makedonija koja je inače na desetom mestu te čuvene Duing biznis liste, gde se mi hvalimo da smo trideset i neki ili sutra možda Moldavija, u Belorusiji počinje privatizacija. Znači, svuda na nekih 500 do 1.500 km oko nas je moguće da neko ponudi bolje subvencije ili neke druge bolje uslove i ti investitori će otići tamo. Ako privreda Srbije može da napreduje samo kroz subvencije za nova radna mesta, onda nama napretka nema, to budite sigurni. To nije put ka boljoj budućnosti.Da vas podsetim, te subvencije su uvedene 2007. ili 2008. godine, ne sećam se, možda i kasnije, ali bilo je osnivanja novih kompanija u Srbiji i pre toga. Odavno nije bilo tamo, do 90-tih jeste, ali to je neki drugi sistem, ali posle tih nesretnih 90-tih, od 2001. godine do 2004. godine je bilo stranih investicija bez centa da je država dala bilo kome, ne samo kroz proces privatizacije nego i kroz brownfield i greenfield investicije, Ball packaging, recimo i ima puno drugih primera.Znači, tužna je i jadna zemlja koja se reklamira da ima najjeftiniju radnu snagu na kontinentu, a to znači da je naša radna snaga svedena na cenu radne snage u Centralnoj Africi i da još preko toga država mora da da miraz ili kako god hoćete to da zovete, subvencije, da bi neko došao, da bi neko otvorio neku fabriku gde se klemuju kablovi za autoindustriju ili neka druga vrlo visoka vrlo visoka tehnologija. Ni jedna fabrika visoke tehnologije nije otvorena u Srbiji u poslednjih sedam, osam godina, bez obzira na velike najave poluprovodnika i ne znam čega još.Zato, ja predlažem da se u budžetu koje inače negde oko 9,5 milijardi evra, da se nekih 260 miliona ili ti 32 milijarde dinara, da promeni svoju namenu. Pa predlažem da subvencije u privredi da se svedu na nivou 9.000 dinara, znači, da ih nema. Da se subvencije za poljoprivredu podignu za pet milijardi i da time dođu na nivo od 36 milijardi. Subvencije u poljoprivredi su neophodne svuda, u najliberalnijim državama na svetu one postoje.To jeste budućnost srpske privrede. Subvencije za železnicu da se prepolove. U odgovoru sam dobio da će to da ugrozi bezbednost. O kojoj bezbednosti govorite vi u srpskim železnicama? Gde tu postoji bezbednost? Ima i dan danas 200 rampi koje se dižu kada duva vetar, a ne kada treba. treba. Železnica ima najbolje prostorije u svim gradovima gde ima svoje sedište, od Beograda, preko Novog Sada, Niša, Kragujevca, bilo gde. Šta je sa tom imovinom? je sa tom imovinom? Ako se plaća bezbednost železnice na ovaj način nema bezbednosti. Da se ostale subvencije, gde ima svega i svačega svedu na 10% onoga što je predloženo i da se tu uštedi 10 milijardi, a da se povećaju subvencije za kulturu, za dve milijarde jer ako nema ulaganja u kulturu i u neke druge stvari posle toga koje ću navesti, mi nemamo zašta da gradimo svoju budućnost.Znači, milijarde za kulturu, 10 za dečiju zaštitu, dve za socijalnu zaštitu, četiri za učenički standard, četiri za studentski standard i pet za Fond za mlade talente. To znači da se od nekih 700 miliona podigne skoro šest milijardi taj fond. Znači, da prekinemo da se igramo estrade u ekonomiji i da počnemo da ulažemo u prave vrednosti, a to su deca, to je kultura, to je obrazovanje. Zahvaljujem se.Poštovani poslanici, želim nekoliko stvari da kažem u kontekstu izdvajanja sredstava koje su namenjene za subvenciju za obavljanje obavljanje privredne delatnosti. U to su uključene isto tako i prerađivačka industrija u oblasti poljoprivrede i to je ono što je neophodno za razvoj ove države.Samo ću vam reći nekoliko stvari koje su važne u procesu privlačenja stranih investicija, jer i sam sam imao iskustvo u prethodnom periodu da se bavim time, poslednjih deset godina. Ono što je najvažnije za bilo koju državu da bi uopšte mogla da privuče bilo kog investitora nije samo novac i nije novac na prvom mestu, pre svega je postojanje pravne sigurnosti, postojanje odgovornosti nosioca političke vlasti, iz jednog prostog razloga zato što svaki investitor želi da ima svoju sigurnost. Sigurnost je ta i parametri koji se pojavljuju na svetskim listama, između ostalog i nagli prodor Srbije na Duing biznis listi, a nadam se da ćemo i u narednom periodu još bolju poziciju imati obzirom na izmene propisa. To je ono što je važno i to je ono što sam želeo da istaknem.Jako je važno da u narednoj godini imamo sredstva koja su namenjena za ovo podsticanje privrede, jer mi očekujemo isto tako pojavu većeg broja investitora što domaćih, što stranih u oblasti prerađivačke industrije. To je ono na čemu insistiramo, jer to je nama neophodno kako bi mogli viškove poljoprivredne proizvodnje na kvalitetan način da plasiramo kroz ovu liniju, a ne samo kroz prodaju primarnih poljoprivrednih proizvoda. To je ono što je jako važno.Što se tiče subvencija u poljoprivredi, mi imamo u ovom budžetu za 2017. godinu povećanje direktno koje je namenjeno poljoprivrednicima u iznosu od 2,5 milijarde dinara, četiri puta više nego što je bilo u budžetu za 2016. godinu. I to je ono što sam želeo da kažem da je intencija ove Vlade da se tako ponaša i ima veće investicije. **Maja Gojković**

bez obzira što je amandman podneo moj kolega poljoprivrednik, rekorder … **Maja Gojković** Izvinjavam se poslaniče što ću vas prekinuti, molim poslanike da ne okreću leđa nama koji sedimo ovde u sali i ministrima. Nemojte da ponižavate poslanike ovde koji sede iza vas. To što radite danas je vrlo ružno prema svima nama, da nam okrećete leđa, neću upotrebiti drugi izraz. Stvarno je vrlo neprimereno. Ne brinite poslaniče, vratiću vam vreme. Stvarno je neprimereno, tu sede poslanici i koji podržavaju Vladu i opoziciju i pristojno se ponašaju, a vi nama okrećete leđa. Nema smisla, eto, to je ponižavanje parlamenta i to je u skladu sa Poslovnikom, vaš odnos prema parlamentu.Molim vas kao predsednik Parlamenta da se okrenete. Vaše je pravo da izađete, ali da nama okrećete leđa, ja smatram da ste uvredili mene i sve građane, svih ovih poslanika koji sede ovde i koji prate

Ne mogu me naterati da ja njih ne poštujem, niti da povredim njihovo dostojanstvo, niti da povredim dostojanstvo svojih birača.Moj kolega poljoprivrednik rekorder ne po prinosima, već po rekordnoj subvenciji postao specijalista za subvencije. Povukao 525 hiljada evra i to je rekord za jednog poljoprivrednika u Srbiji, a onda je vinograd prodao. Dakle, bio je poljoprivrednik u pokušaju, uopšte se nije bavio tom delatnošću, ali očigledno da i on razume kako se pare uzimaju, ali ne zna kako se pare zarađuju. Mene njegovo neznanje čudi, čovek koji je bio premijer, čovek koji ovih dana deli premijerska, gradonačelnička mesta, predsednička, itd, kao i da podršku 99% birača, ne zna kako se stvaraju subvencije.On kaže da treba uzeti od privrede i dati poljoprivredi. Da li je on ekonomska gromada najveća posle Rodni Del Boja, koje ova država ima? Da li on zna da subvencije u poljoprivredi moraju da se obezbede u industriji, u prerađivačkoj delatnosti na koje Vlada ide? Da li on misli da kad su već uzeli 400 hiljada radnih mesta u nekoliko godina, da sad ne treba dati priliku Vladi Republike Srbije da zaposli tih 400 hiljada radnika koje su oni otpustili, da na takav način oživi privredu i da iz zdravih osnova iz industrije, kao u celom razvijenom svetu, se obezbedi veći nivo subvencija.Ove godine je on veći za 8,1% agrarni budžet, upravo zato što je privredna aktivnost zahvaljujući subvencijama i u privredi dala svoje rezultate i onda je industrija mogla više da isporuči Ja ne znam da li je on više izvukao iz vina ili vino iz njega, ali neću da trošim vreme na nepametna pitanja. Hvala. Molim službe da rade svoj posao, da poslanici koji nisu u sali ne mogu ovde da ostavljaju kartice, i službe odmah da reaguju i da po Poslovniku, jer tako piše u Poslovniku, uzmu kartice koje će im biti u Sekretarijatu i neka potraže svoje kartice. Znači, u Poslovniku piše, ako ćemo da ga poštujemo, morate karticu da ponesete sa sobom, te molim poslanike koji izlaze da ponesu karticu sa sobom da ne bilo zloupotrebe kartica.Petar Petrović ima reč. Gospođo predsednice, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, u vezi ovog amandmana o kome smo slušali baš je upravo bio i povod da se javim i zamoljen sam od predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, koji danas nije iz opravdanih razloga ovde u mogućnosti da nam se obrati, da kažem nekoliko reči.Poznato je da smo se mi zalagali uvek da se subvencioniše i domaća proizvodnja i ulaganje u domaću proizvodnju itd, ali ne možemo da prihvatimo amandman iz razloga što bi se poremetili neki odnosi u drugim sferama koje se odnose i gde su troškovi, prihodni troškovi predviđeni u postojećem, predloženom budžetu.Upravo je to bio razlog da se

pitanjima – kako je moguće da se ona izvinjavala u Dubrovniku deci i roditeljima zato što je delila srpske čokoladice toj deci, a nije našla za shodno da se izvini za mnogo drugih proizvoda koji iz Hrvatske ulaze u Srbiju i prodaju se, gde njihovi, da kažem tako, njihovi nosioci određenih fabrika, vlasnici fabrika, na čelu sa Todorićem, koji ima preko 40 objekata u Srbiji, prodaje u tim objektima preko 60% hrvatskih proizvoda u Srbiji? Nije se izvinila gospođa Kitarović ni za postavljanje ustaških znakova u Jasenovcu, gde je stradalo nekoliko stotina hiljada

joj je dobro kada Todorić i drugi biznismeni iz Hrvatske plasiraju svoju robu u Srbiji, a kad se dele srpske čokoladice u Dubrovniku deci, onda to gospođi Kitarović smeta.Zato

uspostavi neki reciprocitet. Onoliko koliko srpskih proizvoda bude na hrvatskom tržištu, da toliko hrvatskih proizvoda bude na srpskom tržištu i da na taj način uspostavimo neku ravnotežu u razmeni i u proizvodnji između Republike Hrvatske i Republike Srbije.Zato mi iz JS i gospodin Marković očekujemo da će Vlada u narednom periodu kroz subvencije više subvencionisati naše domaće proizvođače nego neke iz Hrvatske i slične tipa Todorića itd. Iz tog razloga mi ne možemo da prihvatimo ovakav amandman. Zahvaljujem, uvažena predsednice.Dame i gospodo narodni poslanici, naravno, naš stav, stav SDPS je da se ovaj amandman ali dobra je prilika da se diskutuje i da se konačno skine fama i da se govori o istini kada su u pitanju subvencije i njihovim krajnjim rezultatima.Dobro je što je gospodin Nedimović danas tu, koji je jedan od ljudi koji je pokazao u Sremskoj Mitrovici da sa takvom jednom politikom, sa jednom proaktivnom politikom i na drugim nivoima vlasti, sem nacionalnog nivoa, tu govorim o Vladi Republike Srbije, parlamentu, dakle o lokalnoj samoupravi, može da se dođe do toga da jedan grad koji je maltene bio bez privatne inicijative i privatnih privrednih aktivnosti bude danas dom velikih investitora i koji zapošljavaju više hiljada ljudi i to ne samo u radno intenzivnim industrijama, nego i u drugim industrijama.Naravno, podsetiću i prethodnog govornika na to da 2012. godine smo imali negde oko 200 miliona evra stranih investicija, da je u 2016. godini ta cifra 1,8 milijardi, tako da ne znam kako bi došli do ove stvarno impozantne cifre danas. Da podsetim prethodnog govornika na, recimo, kompaniju NSR, preko četiri hiljade zaposlenih, koja se upravo bavi novim tehnologijama i na to da danas, na današnji dan u Srbiji nam fali negde oko 15 hiljada ljudi koji bi mogli da rade u kompanijama koje svoj posao baziraju na najnovijim tehnologijama na IT.A, to što nismo reformisali obrazovanje, nismo reformisali i nismo investirali u nauku decenijama unazad, ja se nadam da ne možete da okrivite ovu Vladu koja danas funkcioniše i koja će na tome da radi i siguran sam da će gospodin Šarčević i te kako voditi računa i o razvoju nauke, o investiranju u dualno obrazovanje, u nove metode i nove modele razvoja koji će pomoći da se privreda u Srbiji razvija i da bude konkurentna ne samo u regionu, jer smo mi preskočili i Makedoniju i BiH i sve u okruženju i stremimo, idemo ka tome da nam budu cilj one države koje su tranziciju prošle na najbolji mogući način, koje maltene nisu osetile ekonomsku krizu, kao što je Slovačka, kao što je Poljska, i to rast koji je projektovan od 3% u narednoj godini i ovaj budžet naravno pokazuju.Takođe, moram da kažem da nisu samo strani direktni investitori oni investitori koji koriste pogodnosti ovih subvencija. Podsetiću vas samo na jedno veoma dobro preduzeće iz Aranđelovca. Zove se „Bekament“. Mi iz Narodne skupštine, nekoliko nas poslanika je posetilo to preduzeće tokom ove godine i iz pozicije i opozicije nas je bilo. Preduzeće kao apoteka. Pre nekoliko meseci su dobili subvencije da bi proširili svoje kapacitete, da bi što više izvozili i zaposlili su preko 80 ljudi. Tako da, u svakom slučaju, ovo je jedan

Bugarska, Mađarska, da ne govorim o zemljama u regionu, u svakom slučaju ovo je jedna dobitna varijanta koja će pomoći da Srbija

sada, ovu turbulentnu priliku na svetskom tržištu da pokažemo da je Srbija najbolja destinacija za ulaganje u jugoistočnoj Evropi i da oni koji, eventualno, planiraju da promene svoju lokaciju poslovanja da to urade i da svoj kapital investiraju u Srbiji, kao zemlji koju mogu da je oplode. Naravno da se ne hvalimo time i da nam nije komparativna prednost to što su plate najniže, ali da bi mogle plate da budu više da bi mogli da dostignemo neki cilj i da pojačamo plate kako prosečnu zaradu, tako i minimalnu zaradu, i to moramo da uradimo iz realnih

rast zarada u privatnom sektoru koji će obezbediti ovo o čemu je prethodni govornik pričao, a to je u stvari ulaganje, investiranje u sve one stubove našeg društva, kao što i jeste kultura, tu je bio potpuno u pravu, sport, zdravstvo. Sve je to ono, što, naravno, uz ekonomski razvoj podržava razvoj kompletni jedne države, i to se kod nas u protekle dve godine i te kako dešava, zato što se ne vodi računa samo o politici, nego se vodi računa o ekonomiji.Kao neko ko dolazi iz stranke koja je socijaldemokratske provinijencije, naravno da se zalažem za pravednu i poštenu redistribuciju, ali čega? Samo onoga što se napravi kao dodatna vrednost, samo ono što bude proizvod porasta BDP i ono što zaradimo i zaradimo na tržištu.To će za nas biti ideja vodilja i ono što ćemo podržavati u narednom periodu kako bi Srbija postala moderna i razvijena zemlja. Naravno, slažem se potpuno, prethodni govornik je puno puta govorio o tome da mi moramo da vodimo ekonomsku politiku koja se zasniva na krilatici – izvezi ili umri. Dakle, što više izvoza, što više investicija, što veća konkurentnost, i to je jedini lek, jedini put za razvoj. Hvala.(Zoran

se sa tim da je važno da dolaze investicije. Recimo, 2003. godina, kada je Srbija imala jednu pametnu, prosperitetnu vladu, koju sam i ja vodio jedno vreme, direktne strane investicije su bile blizu tri milijarde evra, nula subvencija za bilo šta. Znači, apsolutno, čiste strane direktne, plus nešto domaće.Prema tome može se i tako. Može se i na taj način. To je trebao da bude model. Ja ne kažem da ova Vlada od pre dve ili od pre četiri, pet godina, promenila sistem. Promenjen je nešto ranije greškom, nekih ranijih vlasti, ali trebalo je da popravite to. Trebalo je da odustanete od tog modela i da se vratite na temeljni model, a to je da se, i tu se slažem sa ministrom poljoprivrede, investicije dovode tako što je to pravna država, da imate pravnu sigurnost, sigurnost investicija, predvidivosti svih investicija.Nije zemlja gde dolaze investicije ako vam u pola noći neko sa fantomkama ruši po centru Beograda. To naravno nije. Nije ako sudski sporovi traju decenijama. Nije ako se na mnoge druge načine pokazuje da je Srbija, nažalost, još uvek zemlja u tranziciji koja ne ide ni dinamikom, ni u dobrom smeru na valjan način.Prema tome, slažem se, i hvala na citatu prethodnom govorniku - izvezi ili umri u privrednom smislu. Znači, izvoz je nešto gde mi treba da se okrenemo, a ne da krpimo rupe tamo gde su te rupe ogromne već decenijama.

nije potrebe za subvencijama, jer je uplaćeno u budžet 4,2 milijarde evra. Prema tome, subvencije nisu bile potrebne tada.Sa danas subvencije i poslednjih godina su potrebne da bi se povećala konkurentna prednost Srbije za priliv stranih direktnih investicija, da bi Srbija ostvarila rast i razvoj.Na Odboru za finansije smo čuli gospodina ministra finansija da treba da pričamo o heterogenosti subvencija, da su mnoge, po svoj prilici, zastarele po principu davanja, ali da zbog toga mnoge koje idu idu u cilju razvoja preduzetništva i razvoja prerađivačke industrije, kao što je primer poljoprivrede, treba da budu, možda treba da budu i veće. Stoga je nama u parlamentu potrebno da razgovaramo o načinu na koje subvencije treba da budu davane u budućnosti.Ovaj amandman u ovom trenutku ne treba prihvatiti, ali treba razgovarati na jedan nov, potpuno nov način o njima. Hvala.

dobro je kada jedna zemlja može da privuče puno investicija bez subvencija, ali ću samo podsetiti da je to bilo jedno drugo vreme. vreme. U tom vremenu, u samo nekoliko godina, samo bespovratnih sredstava i bespovratne pomoći ušlo u Republiku Srbiju u vrednosti od nekoliko milijardi evra za koje krajnji rezultat, dok su funkcionisale te vlade… Ne znamo šta je bio krajnji proizvod i sa velikim subvencijama i sa Srbijom koja je tada imala jedan veliki rejting i bila jedna nada u regionu da će na jedan brz i dinamičan način moći da se transformiše, završi tranziciju i postane jedna moderna zemlja.Naravno, to našoj Srbiji pripada, ali ćete se složiti sa mnom da u tome nismo uspeli, nažalost, da se vreme promenilo, da je prošlo 10 godina, da još uvek u nekim zemljama EU ima recesije. Hvala Bogu, Srbija nije u recesiji. Mi se borimo na jedan svoj način i mislim da bez ovih subvencija ne bi mogli da budemo konkurentni na tržištu i da ne možemo da pravimo poređenje između vremena 2001, 2002. godine i sada 2015. godine, a o tome na kakvom je Srbija putu kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju demokratija, kada je u pitanju njena politika, javne politike, govori o tome da mi u ovom mesecu, uz punu podršku Nemačke, uz punu podršku Austrije, EU otvaramo još tri poglavlja. Idemo ka punopravnom članstvu u EU i postajemo zasigurno jedna od najjačih ekonomskih zemalja u ovom regionu.

da ovaj amandman ne treba prihvatiti, baš iz razloga što moramo imati mogućnost da pomognemo zapošljavanje ljudi u svim delovima

jer mislim da je budžet domaćinski, odgovorni budžet. Kroz ovaj budžet pomažemo. Ovaj budžet jeste kao jedno domaćinstvo.Naš domaćin jeste premijer Vlade. Ovo je budžet domaćinski i mislim da svi mi koji smo tu treba da podržimo budžet i ovaj amandman da odbacimo iz razloga što prethodni period koji je bio kada su se prodavale firme koje su gradili naši očevi, naši dedovi, te firme su prodate u vreme privatizacije koja je bila katastrofalna. Kada je punjen budžet taj novac nije trošen namenski i tada nije bilo ni potrebe za subvencije.Prema tome, sada ovaj budžet jeste domaćinski i razvojni, i investicioni, i razmišlja za sve, kažem, kao jedno domaćinstvo, gde se misli za porodicu, gde se misli za zdravlje dece, gde se misli da deca mogu da uče ili moraju da uče, gde se misli za dobre komšije i normalno, ja ću glasati protiv ovog amandmana, ali glasao je za budžet svim srcem i zato što vam je budžet odličan, zato što je investicioni, zato što se više izdvaja za poljoprivredu i voleo bih da čak bude u jednom delu, onaj deo što je konkretno za demografiju.Ja dolazim opštine koja jeste najlepša opština u Srbiji, ali je treća opština po starosti. Prema tome, ministarstvo bez portfelja koja vodi gospođa Slavica Đukić Dejanović, jeste nešto novo što je naša Vlada i naš premijer odvojio u budžetu i mislim da je to potrebno da na najbolji način rešimo probleme i demografije, da ulažemo u mladost, da ulažemo u privredu, da ulažemo u poljoprivredu. privrede i poljoprivrede nema nam ni razvoja naše zemlje Srbije. Još jednom pozivam sve da ne glasamo za ovaj amandman. **Maja Subvencije su jedan izuzetno loš način da se podstiče privreda. Ne postoje nikakve analize koje su kod nas urađene, koje govore o tome koliko i da li je uopšte bilo koja subvencija koja je davana podstakla privredni rast. Subvencije je poklon. Kada ne uradite ništa u društvo onda pokušavate da objasnite građanima kako morate da plaćate nekoga da dođe u Srbiju i otvara radna mesta, pa na primer kineski investitor u Obrenovcu treba da dobije preko 27.000 evra po radnom mestu koje treba građanima da plaća 200 evra.To je nešto potpuno neshvatljivo. „Istinomer“ je radio priču o ovome i radio analizu.Znači, mi se pretvaramo u zemlju jeftine radne snage. Građani to očigledno ne razumeju i ove priče o tome kako mi trebamo radna mesta, kako hoćemo da podstičemo su prazne priče dok se ne pokaže da zaista postoji neka veza između poklanjanja novca i nekog privrednog rasta sa druge strane.U stvari, najveći investitor i podrška privredi je došla iz inostranstva u vidu pada cene nafte koje su recimo samo u 2014. godini pomogle domaćoj privredi sa preko 300 miliona evra. i naredne 2015. i 2016. godine imati takođe ovakav efekat.I drugi je naravno je pad kamatnih stopa na svetskom tržištu koje su korisne za Srbiju. To jeste doprinelo i pomoglo malo. Međutim, mere kao što su subvencije su jedna katastrofalno pogrešna politika. Vođena je 2008. i 2009. godine. Već znamo za lik i delo bivšeg ministra Mlađana Dinkića. Aleksandar Vučić je preuzeo tu politiku i ona se i dalje nastavlja.Ovo treba zaustaviti jer situacija u kojoj domaći proizvođač bojlera plaća poreze, a te poreze onda uzme Vlada pa daje nekom stranom investitoru, njegovom konkurentu da pored njega otvori fabriku i njegovu ugasi, pa pa to je zaista gubitnička „perpentum mobile“, ekonomska politika.Subvencije valja ukinuti. One ništa ne doprinose. U stvari, samo nas koštaju i još gore, vezane su za korupciju. Kada sam bio ministar privrede, otkrili smo u to vreme da su davane subvencije išle uz partijski reket od 30%. Ovo su nam sami privrednici govorili, kojima su partijski kadrovi i parazitski sistem, koji nas u stvari najviše košta, dolazili sa predlozima – daćemo vam subvenciju ako nam na drugi način vratite taj novac. Krivični postupci se vode oko ovoga.Subvencije su do sada uvek bile pokriće za korupciju. NJima postajemo zemlja jeftine radne snage i ovo treba konačno prekinuti. Hvala.

subvencija je suštinsko pitanje koje deli ekonomsku teoriju od 1900. godine. Do 1900. godine nije postojao taj problem. Svi su smatrali da je klasična ekonomska teorija suština Isejov zakon, onda je pod pritiskom ekonomskih problema krenulo investiranje, odnosno subvencije različitih država i to se teoretski zaokružilo negde donošenjem Kejnsove opšte teorije kamate i novca.Kejns

je uradio analizu investiranja države u privredu na čuvenom multiplikovanom modelu gde je utvrdio, koji je bio potpuno protiv Kejnsa, gde je utvrdio, koji je bio potpuno protiv Kejnsa, da vas podučim malo, da na 100 dolara koja država investira ne postoji nijedan dokaz koji pokazuje da se iz privrede neće vratiti najmanje 100 dolara. Znači, nema šanse da su subvencije države koje se investiraju u privredu gubitak, kaže Milton Fridman, Nobelovac. Možda vi znate više.Dakle, ako država može da investira,

je ovde problem? ovde je problem što danas možemo da prihvatamo različite ekonomske teorije. Ako mene lično pitate i ja više naginjem Miltonu Fridmanu i Hejku, ali je suština da danas svet ne funkcioniše na liberalnim principima.Kada ova desna strana

zemlje da li su razvijene ili ne razvijene, sve balkanske zemlje da li su razvijene ili nerazvijene, gotovo sve zemlje u svetu prelaze na ekonomsku politiku koja više odgovara Kejnsu, odnosno direktnim investicijama, koji je potpuno različit od onoga što smo imali pre desetak godina, 20 godina, nema mehanizma koji ostavlja Vladi Republike Srbije da može da privuče stranog investitora u trenutku kada imate valutne sukobe, ogromnu količinu kapitala koji se investira na globalnom tržištu, sem

Možete da ukinete subvencije, ali u tom trenutku nećete imati rast BDP, nećete imati novi nivo zapošljavanja u stranim i domaćim velikim kompanijama pri čemu je nesporno da su mala i srednja preduzeća suština rasta i razvoja jedne nacije. Ali, u ovom trenutku na ovom nivou koji smo dostigli Srbija mora prosto da investira i da ovo ne radi, da ovo nije dobro za Srbiju rezultati u prethodne dve godine ne bi bili ovakvi.

a on je svakako veći.Menjati politiku koja daje rezultate u uslovima u kojima je globalno prihvatljivo takvo ponašanje zato što želite da nanesete političku štetu svojim političkim protivnicima je potpuno besmisleno.Možemo da govorimo o čemu god, ali subvencije u uslovima normalnog funkcionisanja ekonomije danas su primerena stvar i one dovode do rasta BDP bez obzira šta mi o tome mislili. Meni je izuzetno drago da je kolega nekakvu teoriju citirao i da se bavimo nekakvim sadržajem i možemo se saglasiti ili ne oko toga, ali ako se na sto uloženih sredstava od strane države, od subvencije ili bilo koje državno ulaganje vrati minimum 100, a neki očekuju više, zašto onda ne uložimo ceo budžet u subvencije, zašto se ne zadužimo po nikad povoljnijim uslovima i sve to uložimo u subvencije ako je to toliko sigurno i toliko dobro? Nema razloga da se zadržimo na ovome što imamo sada.

mu ne dam?Evo, ne da opozicija da vam dam repliku.Koga je spomenuo? Aleksandra Stevanovića, ali ako vi kažete… evo da se složimo da opozicija ne da repliku.

Znači, već pet minuta mi je uključeno ovo ovde, tako da ovi vaši komentari su stvarno neprimereni.Što se tiče ovih ekonomskih teorija o Kejnsu i Fridmanu, mi ovde govorimo o subvencijama, državna ulaganja su dve različite stvari. Subvencija je poklon, a državno ulaganje je državno ulaganje. Poklon i ulaganje su dve različite stvari.Druga stvar, što se Frdgmana tiče, imam samo jednu anegdotu da ispričam za Fridmana, ide vrlo slično ovome što je Aleksandar Stevanović ispričao.Kada je prolazio pored puta gde su sa lopatama gradili auto-put u jednoj socijalističkoj državi, da ne pominjem Fridman je pitao što koriste lopate a ne mehanizaciju, a oni su mu rekli – pa zato što to postiže punu uposlenost, a onda je Fridman pitao – što im ne date kašičice? Znači u istom slučaju pitanje je, ako je to tako dobro sa subvencijama, pa 84 milijarde valja pokloniti nekome, pa zašto ne 160 milijardi? Zašto ne da se zadužimo za sve pare i sve sjurimo na to? Zašto tako nešto ne uradimo, jer to bi vam onda bila, po vama, ekonomska politika. Ovo naravno nema nikakvog smisla, perpetu mobile, nije izmišljen i ne postoji. Ova ekonomska politika se može najbolje nazvati tim imenom. Znači, ista je kao Dinkićeva, perpetu mobile ekonomije. Hvala. **Goran Kovačević** Moje zadovoljstvo da branim stavove SNS, u stvari da branim, ne onu teoriju koju je Goran Kovačević ovde rekao, nego je rekao – cenjeni kolega Milton Fridman. Znači, ako uzmete pa pročitate, nisam ja to rekao, Multiplikator sto, nije teorija Gorana Kovačevića, nego eksperti ste za ekonomiju, valjda ste pročitali osnovne stvari. Kritika Miltona Fridmana na Kejnsovu teoriju koja je suština problema subvencije države, odnosno kako god da zovete, pokloni, intervencionizam subvencija se bazira na multiplikatoru kolege Miltona Fridmana „Sto“, gde je on rekao, i ja to vama kažem, da Milton Fridman koji je kritikovao Kensa, osnovna stvar jeste da nemate dokaz da kada ulažete poklanjate šta god u privredu, to vam se ne vraća, barem u istom iznosu, kao što vam se vraća kada ulažete.Što se tiče različitih poslovica koje je Fridman, odnosno Kejns rekao, postoji jedna poslovica koja mislim da vama u ovom trenutku mnogo više odgovara, a ona kaže da kada se bavite ekonomijom i to radite loše, ne poštujući pravila, a i politika je ista stvar, onda đavo dođe uvek po svoje. Samo što kaže Kejns – đavo uvek dođe pre nego što mislite. Slažem se sa kolegom, đavo će doći vrlo brzo, već u aprilu. Što se tiče ovoga ponovo oko Frindmana i Kejnsa, da ponovim kolega, razumećete možda, drugi put, subvencija je jedno, to je poklon, a investicija države je nešto sasvim drugo. Molio bih kolegu, pošto je pročitao sve te knjige, da kaže tačno na koju knjigu Miltona Fridmana, i u kom delu, pa ćemo potražiti to o čemu on govori. Znači, kažite nam tačno o kojoj knjizi Miltona Fridmana govorite i šta je tačno tamo rekao. Hvala.

kažete nešto u javnosti što nije istina i to vam je namera. Vi ste takav tip čoveka, ali nije problem nikakav. **Aleksandra Jerkov**

koleginica Gordana Čomić je ovim amandmanom predložila da se milijardu dinara više uloži u Fond za mlade talente. Mi imamo nekoliko načina gde predlažemo da se te pare pronađu u budžetu. Ona je ovde konkretno predložila da se oduzme od „Železnica“ međutim, jedna od stvari gde se isto tako tih milijardu dinara može naći jeste i onaj fond za koji vas kritikuje Fiskalni savet, to je upravo Fond za privatne firme vaših poslovnih partnera, kojima vi bez reda, bez kriterijuma, bez procene i bez pravila dajete 11 milijardi dinara, da biste kupovali investicije na kojima rađani Srbije rade za 200 evra, stoje 15 sati za trakom i nose pelene.To je zapravo vrednosno opredeljenje kakvo mi društvo želimo da imamo. O tome je govorio naš zamenik šefa Balša Božović, pa ste hteli da ga linčujete ovde, to je bilo pre nego što ste ga izbacili iz Skupštine kada je zatražio da se ogradite o ponašanje Marijana Rističevića, to je pitanje da li mi želimo da gradimo društvo znanja ili želimo da gradimo društvo u kom naši građani poput robova 15 sati stoje za trakom, nose pelene, klanjaju se poslodavcima. Vi sve to predstavljate kao investiciju, iako su građani Republike Srbije ta njihova radna mesta kupili kroz budžet.Mi predlažemo da se uloži milijardu dinara za one ljude koji su najbolji učenici u Srbiji, za one koji su najbolji studenti u Srbiji, za one koji su najbolji postdiplomci u Srbiji, a vaša ideja da se milijardu dinara uloži u kupovinu radnih mesta na kojima ljudi rade za 180 evra i 15 sati stoje za trakom.Vi kažete, gospodine Vujoviću, da ovaj amandman nije tehnički moguć, da nije ispravan. Ako nije ispravan, mi ćemo uraditi ispravku, vi znate da je moguće da narodni poslanici naprave ispravku amandmana sve do momenta dok se o tom amandmanu ne bude glasalo. Dajte da stvorimo društvo znanja, dajte da ulažemo u mlade talente, nemojte da ulažemo u firme koje zapošljavaju ljude za 180 evra, jer to nisu investicije, to su kupljena radna mesta, a kupljena su novcem građana Srbije. Fiskalni savet kaže da se ne zna na šta se te pare troše. Vi ste samo zbirno dali spisak firmi koje će dobiti 11 milijardi dinara.Predlažemo da se umesto toga uloži u mlade talente. Dajte da stvaramo misleće građane, a da ne stvaramo one koji će primorani prihvatati poslove od 180 evra, nositi pelene i stajati za trakom 15 sati dnevno, i to sve zbog toga da bi se predstavilo kako imamo nekakve investicije. Vi se ljutite kada mi kažemo da je to društvo robova. Hajde, vi recite, kako se zove to kada neko 15 sati stoji za trakom i nosi pelene, nema nikakva prava i dobije za to 20.000 dinara?

jer je ta tačka dnevnog reda u toku, a koliko vidim, Goran Ćirić, živ i zdrav sedi u sali. Tako da, ne znam zašto, to je vaš neki problem zašto ga menjate u sred rasprave.

sam.)Hvala vam poslaniče, ja hoću da vam ponovim samo, kad sam rekla. Ne, mora sve da uđe u zapisnik. Ja više neću izvrtanje istine na konferencijama za štampu.Kada sam izgovorila – nemate kome da replicirate, poslanik Ješić je rekao – i tu ste u pravu. I ja želim da to uđe u zapisnik, da se zna sve u javnosti kako izgleda vođenje sednice u ovom parlamentu, gde ja sedim, pokušavam da vodim sednicu, a onda poslanici idu na na konferenciju za štampu i tvrde da ne omalovažavaju i ne vređaju predsednika.Izvolite ministre, izvinjavam se. **Dušan lepo.Govorim o amandmanu br. 8, koji je podnela poslanica Gordana Čomić. Sa vašom diskusijom mogu da se složim, svi smo za društvo znanja, tu se potpuno slažemo. Svi smo za to da se podržavaju mladi talenti.U budžet je stavljeno ono što je odgovarajuće ministarstvo smatralo da je potrebno i da može da se realizuje u okvirima i kapacitetima koje imamo. Imamo paralelno nekoliko inicijativa koje se time bave. Spremni smo, evo ja tvrdim odgovorno, da ako oni, po kriterijumima koje imaju, mogu da lociraju više sredstava, da tu sredstva neće biti problem.Ono u čemu se ne slažemo, to je da to moramo da radimo po pravilima i da moramo da diskutujemo o članu amandmana koji se predlaže.Vaša koleginica Čomić je predložila izmenu subvencija

ima dve manjkavosti. Jedno je što nema obrazloženja kako to da se uradi u posebnom delu budžeta, znači, ovde je napisano, u sumarnom delu, ovo je generalna primedba na sve amandmane, da ako u sumarnom delu nešto menjate, morate da predložite gde da se menja i u osnovnom delu, znači u članu 8.Drugo, moj odgovor na član 8. je bio da tamo ministarstvo određuje koji kapacitet imamo da nešto realizujemo, nije pitanje samo bacanje para.I treće, jako važno, ovde kod Železnica smo, i to je gospodin Živković već rekao, da bi želeo da se smanje subvencije i mi smo subvencije u Železnicama koje je imao jedan deo koji je kapitalni, znači, naše subvencije su heterogenog karaktera. Tu je 11 milijardi predviđeno za subvencije i to su subvencije za plate i za infrastrukturu, nema subvencija za kargo i tu se ponašamo u skladu sa višegodišnjim programom restrukturiranja i modernizacija železnica, ali imamo subvencije predviđene za putnički saobraćaj, kvotni deo plata koji se na to odnose.To rade sve zemlje u Evropi. Da li se to radi efikasno ili ne, to treba da procenjuju ljudi koji rade konkretne projekte. Imamo dva projekta kod železnica, jedan je strukturni projekat, drugi je onaj koji se odnosi na konkretne tehničke stvari i u okviru tih projekata možemo da razgovaramo o detaljima.Onaj deo ovde koji je kapitalni, to je deo učešća u korišćenju tzv. ruskog kredita, koji se sada produžava i koji omogućava železnicama da nastave modernizaciju. Tu je 4,8; 4,9 milijardi predviđeno. Ako bismo to smanjili onda ne bismo mogli da ispoštujemo svoj deo, ne bismo mogli da koristimo kredit gde je oko 600 miliona ostalo neupotrebljenih sredstava koje možemo da iskoristimo za nedostajuće delove pruge Beograd-Novi Sad, za nedostajuće delove mostove, infrastrukture kroz Frušku Goru i tunel kroz Frušku Goru, itd.To je sve što sam hteo da kažem na ovu temu. Hvala hoću, od ukupnog vremena, ne brinite ništa. To ne radim ja, to rade službe, ja samo imam ekran ispred sebe, ništa više.Na član 1. amandman je podneo poslanik Goran Ćirić. Izvolite poslaniče. Poštovana predsednice, nadam se da ste se uverili da sam vam juče poslao dopis sa ovlašćenjem gospođice Jerkov i ona je zaista govorila istinu. Ne znam kako to do vas nije došlo, ali adekvatno onome što je svojevremeno i šef poslaničke grupe većine, vama poslao i vi prihvatili takvo ovlašćenje. Nadam se da ćete imati

kluba DS.Suština ovog amandmana koji sam podneo je nešto o čemu smo razgovarali i u raspravi kada je bila prisutna čitava Vlada i predsednik Vlade. Radi se o besplatnim obrocima za đake osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Mislim da smo sposobni ovde, u ovoj sali, a nadam se da je i Vlada sposobna, uz pomoć lokalnih samouprava da ostvarimo jedan jednostavan cilj. Nije preveliki. Ja zaista mislim da nije preveliki da bismo ostvarili nešto u šta, siguran sam, svi verujemo ovde. A to je pokušaj da budemo pravedni u redistribuciji nekog bogatstva koje se stvara u Srbiji.Suština Srbiji.Suština ovog amandmana konkretno je da se skine šest milijardi sa razdela subvencija i predlog je bio da se skine šest milijardi sa razdela subvencija javnim preduzećima i da se tih šest milijardi pripiše učeničkom standardu, razdelu učeničkog standarda koji će kasnije razraditi i Ministarstvo prosvete u sve stručne službe koje bi trebalo da streme tom cilju.Zbog čega govorim o tome? Mi ovde imamo zaista test i pozivam koleginice i kolege poslanike da podrže ovaj amandman, očigledno da nismo dobili podršku Vlade, premijer dao nalog svojim ministrima i svojim stručnim službama da nađu načina, jer rekao sam, ukoliko je problem samo deo uzimanja iz subvencija, dajte nađite neki način. Siguran sam da u budžetu od hiljada milijardi ima prostora za šest milijardi, za tako važan cilj.Ovog jutra je neko dete gladno otišlo u je bilo, tako je. Uvek je bilo, ali zar nemamo priliku da to ispravljamo? Zar to ne bi bio veliki uspeh svih nas, ove Skupštine da sledeće godine, vaš uspeh ministre, uspeh predsednika Vlade, svih nas, da ispravimo to što je uvek bilo?Neki od nas starijih pamte da su u školama dobijali užinu. Mislim da je izuzetno važno da krenemo u rešenje tog problema. u rešenje tog problema. Oko cilja možemo da se složimo i možemo da govorimo o tehničkim detaljima.Odgovor ovde je da nisu navedeni detalji i način na koji će se sprovoditi u pojedinostima ovakav cilj, ali mi smo rekli – izvolite, dajte odvojite tih šest milijardi subvencija ka javnim preduzećima i redistribuirajte tamo gde je najpotrebnije. Tu ostvarujemo i etičke principe. Ima ovde mnogih socijaldemokrata i levičara, ima onih koji su liberali, ali šta su principi?Principi su da pomognemo najslabije, a najslabija su upravo ta deca sebi ne mogu da pomognu sa šest ili sedam godina, do godina odrastanja i svog punoletstva. Zar je mnogo šest milijardi odvojiti, a sa druge strane izdvajamo 11 milijardi dinara nekim preduzećima u kojima imate i privatan kapital. Imate i 50% učešća privatnog kapitala i spremni smo da pomažemo sa dvostruko više para onima koji su najjači, onima koji su moćni i javnim preduzećima koja mogu da budu efikasnija, ali nismo spremni da šest milijardi izdvojimo za one koji su najslabiji. Jednostavna je logika.Pozivam vas, neka to bude vaš amandman i rekao sam – nije važno, DS ga je podnela, ja sam ga potpisao, radili smo na tome, odustaćemo od tog svog potpisa, ali nađite rešenje.Šta je dalje predlog oko efekata ove odluke, pored tog velikog humanog cilja? Da decu makar u tom periodu učinimo jednakim, da imaju podjednaku motivaciju za učenje, da ne ponesu sa sobom gorčinu tih razlika, čak do tog nivoa da neko ima, a neko nema za doručak.Deluje kao demagoška priča, ali nije, verujte. I sami to znate. Mislim da možemo da uradimo to, zbog toga vas pozivam.Šta to znači i dalje u efektima? Evo, ja sam razgovarao sa ljudima koji, tu je i ministar poljoprivrede, analiziraju recimo strukturu hrane koja se potroši sada sada u Nišu. Imam podatke da je 70% hrane koju koristimo uvezena, da se 30% hrane proizvodi tu u krugu od 50 Da li je to održivost ovog društva? Mi govorimo o budžetu ne samo u brojkama, nego i o njegovoj održivosti i o onome šta ostavljamo od ove zemlje, da bismo time podstakli tu lokalnu proizvodnju, da bismo time lance distribucija i visokog cilja, koje su neke ozbiljne zemlje sprovodile kroz edukaciju i proizvodnju zdrave hrane, uvođenja novih zdravih navika, veliki cilj za sve nas, ali hajdemo da otvorimo tu temu. Cilj ovog amandmana je bio da otvorimo tu temu i zbog toga ministra, kao i sve ostale ministre, i ministra finansija, i prisutnog ministra poljoprivrede, pozivam da radimo zajedno na nedovoljno je. Šest milijardi nije puno, zaista nije puno za jedan takav cilj. Evo, imamo primera. Pošto govorimo o javnim preduzećima i govorilo se i u delu odgovora ovde - ukoliko se skida sa subvencija Železnicama, ugroziće se bezbednost železničkog saobraćaja. U redu je, mogli ste da date predlog - ne mora da se skine šest milijardi sa 16, pa dođe na deset. Moglo je da se skine tu dve sa onih 11, neke dve milijarde, i da se skupi dovoljno sredstava da se uradi ovaj posao. Znam da ga nije jednostavno uraditi, ali sa našom odlukom ovde u budžetu, sa razdelom koji ćemo imati u učeničkom standardu, sa organizacijom svih lokalnih samouprava koje moraju da se uključe u to, jer različita ministarstva moraju da se uključe u to, sa ovo analizom, sa Ministarstvom poljoprivrede, sa podsticajem, sa Ministarstvom zdravlja, radimo jednu veliku u važnu priču. Mislim da bismo svi bili ponosi, svi koji sede u ovoj sali, kada bi sutra videli da se to ostvaruje i biće iz godine u godinu kvalitetnije.Govorili smo o tome i vi ste ministre pozivali sve nas na konsenzus oko nekih ključnih tema, oko ovoga zaista ne vidim da ima razloga da bismo različito razmišljali. Hajde da stanemo zajedno oko te jedne teme i kažemo – nije previše izazovno u finansijskom smislu, jer zaista nije, u odnosu na hiljade milijardi iz ovog budžeta, i da razvijemo nesporan cilj u čitavom društvu koji će angažovati na više načina sve segmente društva. Makar oko neke tačke da se uhvatimo. Mislim da oko toga možemo da se složimo i ja vas zaista pozivam na to.Imamo primer. Evo, nismo govorili o tome, javna preduzeća i dobit javnih preduzeća. Pre dve godine smo imali budžet u kome je Narodna banka učestvovala sa četiri milijarde dinara u budžetu iz dobiti. tako? Onda je 2013. godine radila sa gubitkom od četrdesetak milijardi i, evo, sada poslednje dve godine, srećom, iskazuje neku dobit, ali ja ne vidim učešće u toj dobiti. četiri milijarde koje smo imali prisutne u budžetu pre tri godine bi bile verovatno dovoljne za početak realizacije ovog projekta, pa makar od septembra naredne godine, ako institucije nisu spremne da to sprovedu od 1. januara, i verovatno ne bi ni bile.Ja vas molim da razmišljamo o tome i da ne propuštamo narednu godinu, da krenemo u takav projekat jer je zahtevan, jer mislim da ima i dovoljno energije i dovoljno znanja. Mislim da bismo tu integrisali čitavo društvo i da bismo probudili mnoge ljude iz lokalnih administracija u jednom ovako važnom izazovu.

predložite to i mislim da bismo zaista bili ponosni na ovakvo rešenje u Skupštini Srbiji.